Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 855 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, a prijedlog akta primili ste poštom.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Riječ dajem državnom tajniku Zdravku Mariću Ministarstvo financija. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Dame i gospodo zastupnici. U kratkim crtama prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama prije svega koji su bili osnovni razlozi. S jedne strane to su ja bih rekao dobar niz broj izmjena i dopuna propisa prvenstveno u segmentu koji se odnosi na platni promet ali i nekih drugih iz kojih se javila potreba za izmjenama i dopunama ovog važećeg Zakona o kreditnim unijama, a naravno u cilju daljnjeg jačanja odnosno razvitka poslovanja ovih institucija. Isto tako jedan od važnih razloga za izmjene i dopune je i uočena potreba uređenja mogućnosti primanja depozita sindikata i obrtničkih komora od strane kreditnih unija kako bi se održao postojeći sustav solidarnosti koji ove sindikalne i obrtničke organizacije osiguravaju svom članstvu, ali isto tako ništa manje važan razlog, a to je da se zapravo uređuje mogućnost potencijalnih primanja bespovratnih sredstava iz europskih fondova. Koje su osnovne razlike u odnosu na važeći Zakon o kreditnim unijama. Prvo treba reći da se dopušta kreditnim unijama primanje novčanih depozita od sindikata i od obrtničkih komora te mogućnost primanja bespovratnih sredstava od međunarodnih institucija. Predloženim se zapravo omogućava kreditnima unijama da u interesu svojih članova mogu primati novčana sredstva te kroz razne oblike mikro kreditiranja potaknuti razvitak djelatnosti svojih članova, obrtnika, poljoprivrednika, fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost i drugih koji po zakonu mogu biti članovi kreditne unije. Također dopušta se kreditnim unijama obavljati platni promet za svoje članove, ali pod uvjetom naravno da se ispune svi uvjeti i preduvjeti propisani Zakonom o platnom prometu i također da dobiju odobrenje od Hrvatske narodne banke. Podsjetit ću da novi Zakon o platnom prometu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2001. godine na novi način uređuje obavljanje poslova platnih usluga, odnosno dopušta licenciranja za obavljanja poslova platnog prometa ako su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o platnom prometu za razliku od onog prijašnjeg Zakona o platnom prometu … koji je točno propisivao da poslove platnog prometa u Hrvatskoj obavljaju Hrvatska narodna banka i banke te Hrvatska pošta. Također, ovim izmjenama i dopunama uvedena je obveza obavljanja revizije godišnjih financijskih izvještaja za svaku poslovnu godinu, kao i jedna nomotehnička izmjena koja se odnosi na dio poboljšanja odredbi važećeg zakona tzv. fit and proper kriterij u smislu da članovi uprave naravno moraju zadovoljavati zadovoljavati određene kriterije, u svakom slučaju ne smiju biti pravomoćno osuđeni. Što se tiče ovoga prijedloga samog zakona kako je uvažena potpredsjednica Sabora rekla, dakle predlaže se hitni postupak. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Vidim da ovdje nema predstavnika odbora osim kolegice Čuhnil. Želite li uzeti riječ? Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Imamo dvije prijave u ime klubova. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnica Dragica Zgrebec. Hvala, gospođo potpredsjednice. Državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Zakon o kreditnim unijama zapravo je značilo usklađenje određenih financijskih institucija sa zakonodavstvom Europske unije i tim zakonom koji je stupio na snagu početkom 2007. godine zapravo su se preoblikovale štedno-kreditne zadruge u kreditne unije. Malo je štedno-kreditnih zadruga moglo ostvariti sve uvjete koji su propisani ovim propisom tako da u ovom trenutku od tadašnjih 124 štedno-kreditnih zadruga koje su bile zatečene na kraju 2005. godine na području Republike Hrvatske sada imamo 23 unije koje su regionalno raspoređene, međutim vidjet ćemo kasnije iz da je to zapravo jedan i od problema što smo na takav način regulirali teritorijalno djelovanje kreditnih unija na područje samo jedne županije. Kako je ovo hitni postupak reći ću nekoliko rečenica uvodno i općenito. Naime, Hrvatska ima dugu više od jednog stoljeća tradiciju zadrugarstva, a među njima su i štedno-kreditne zadruge pa samo da se prisjetimo da je još 1862. godine osnovana u Pitomači prva štedno-kreditna zadruga. Zato mislim da je važno da zadržimo i ovaj oblik financijskih institucija koje su vrlo značajne, pogotovo u funkciji mikro kreditiranja dakle malog poduzetništva i obrtništva. Koji su bili razlozi da smo likvidirali štedno-kreditne zadruge, a osnivali kreditne unije? Osnovni zakon je usklađivanje, razlog je usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, ali na taj način je bitno otežan rad kreditnih unija zbog zakonskog ograničenja, prvenstveno po teritorijalnom načelu da one mogu biti organizirane samo na jednu županiju. Zatim, tim zakonom ukinuta je mogućnost koju su do tada imale štedno-kreditne zadruge poslova kao što je platni promet, primanje depozita ili kredita od tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, HBOR-a, drugih fondova, pravnih osoba, zadruga, obrtničkih komora, gospodarskih komora, zadružnih, savjet, udruženja obrtnika, sindikata, međunarodnih organizacija itd. Zatim, određeni broj tadašnjih štedno-kreditnih zadruga bio je i po kadrovskoj, tehničkoj i financijskoj opremljenosti zapravo u takvoj fazi da se nije mogao preoblikovati u kreditnu uniju. Dakle, u ovom trenutku u Hrvatskoj djeluje 236 kreditne unije. Već sam rekla da one imaju značajnu ulogu u svijetu, ali posebno u Europskoj uniji u funkciji mikro kreditiranja. U svijetu ih postoji u više od 100 zemalja, one obuhvaćaju oko 200 milijuna članova koji kroz kreditne unije rješavaju neke svoje financijske potrebe. Kako je to minorno u Hrvatskoj u ovom trenutku pokazuje podatak zapravo da u te 23 kreditne kreditne unije zapravo one raspolažu sa svega 500 milijuna kuna aktive. Dakle, pred nama je još značajan period da jačamo ovaj vid financijskih institucija. Na globalnoj razini, dakle u svijetu one su udružene u Svjetsko vijeće kreditnih unija, a unije koje djeluju na području Europske unije u europsku mrežu kreditnih unija. I ovdje je možda važno za istaknuti da upravo ova europska mreža kreditnih unija značajno pomaže novim članicama Europske unije na tom području, dakle da dostignu status koji je jednak kao i u drugim zemljama Europske unije i mislim da je to zapravo dobro i za ove institucije koje djeluju u Hrvatskoj u trenutku kad Hrvatska ulazi u Europsku uniju. Iznijet ću nekoliko podataka ili iskustava iz europskih zemalja koje imaju veliki broj kreditnih unija kao što su Velika Britanija, Irska, Litva, Poljska, Estonija, Latvija, Švedska, Austrija i neke druge države. One zapravo uz kreditne depozitne poslove za svoje članove mogu obavljati i druge poslove kao što su jednostavne bankarske transakcije, transakcije vezane za tekuće račune, savjetodavne usluge knjigovodstvene usluge, posredovanje u životnom osiguranju, platni promet za svoje članstvo, usluge razvijanja vještina svojih članova u upravljanju novcem itd. Dakle, iz iskustva kreditnih unija u svijetu u Europi postoji još značajno područje koje mi u Hrvatskoj moramo i možemo razvijati. Većina ili gotovo u svim zemljama Europske unije teritorijalno organizirane, ali je pitanje kako je definiran teritorij na kojem one djeluju. Tako ćemo eto uzeti primjer Velike Britanije kao na primjer Londona koji ima oko 7 milijuna stanovnika i koji je podijeljen na 32 općine. Kriterij za učlanjivanje i prebivanje, odnosno zaposlenje u općini gdje kreditna unija ima sjedište i još dvije do četiri susjedne susjedne općine. Dakle, takva mogućnost se ostavlja da svaka kreditna unija svojim statutom regulira na kojem području će djelovati. Dakle, na minimalnom ili na maksimalnom teritoriju. U većini promatranih zakonodavstava Europske unije koje smo analizirali depoziti članova kreditnih unija su osigurani na isti način kao i depoziti banaka. Vidimo da u ovom našem prijedlogu kojih imamo na raspravi kao najvažnije izmjene su primanje novčanih depozita od sindikata i obrtničkih komora, te primati bespovratna novčana sredstva od međunarodnih institucija i kao novina obavljanje platnog prometa za svoje članove, da kažemo s obzirom da su štedno-kreditne zadruge u jednom dijelu obavljale i platni promet, da je to ukinuto kad smo njih preoblikovali u kreditne unije teško da će bilo koja od sadašnjih 23 kreditnih unija biti sposobna sada ponovo voditi platni promet pogotovo stoga što su izgubili komitente i oni koji su otišli iz njihovih prednica, dakle štedno-kreditnih zadruga nije baš sigurno da će se vratiti. Uvodi se revizija što je dobro, jer do sada nije bilo regulirano na taj način. Dakle, nije bila obvezna revizija. Uvjeti za člana uprave gdje se uvodi točka tri koja govori da član uprave ne smije biti pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićeni međunarodnim pravom, te ni za jedno od sljedećih kaznenih djela i navodi ih se nekoliko. Mislim da je to također dobro i da je to zapravo poboljšanje samoga zakona. I nešto bih htjela reći što bi možda bilo dobro da se razmotri s obzirom da ovaj zakon ne nosi onu našu oznaku da je to usklađenje sa europskim zakonodavstvom, a on u stvari jest usklađenje sa europskim zakonodavstvom jer je kao zakon tako prihvaćen, a i sada se usklađuje sa zakonima koje smo mi zapravo harmonizirali sa europskim zakonodavstvom. Kad promatramo naših 23 kreditne unije onda one djeluju na području 13 županija gdje imamo jednu koja djeluje na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. To je ova Sindikalna kreditna U osam županija nemamo organiziranu niti jednu kreditnu uniju, a u ovih 13 one se kreću od jedne do četiri na pojedinoj županiji. Najviše ih je na području grada Zagreba, ali s obzirom na razliku u veličini i broju stanovnika naših županija možda bi bilo dobro da uskoro izanaliziramo i ovaj kriterij za osnivanje kreditnih unija i predložimo nešto slično kao što se to radi u drugim drugim zemljama koje imaju razvijene kreditne unije. Stoga mislim da bi bilo dobro da se razmotri članak 9. i to u stavku 3. točka 3. koja govori da se one mogu organizirati samo na području i statutom urediti da djeluju samo na istom području. I u točci 4. da prebivanje na istom području znači zapravo područje iste jedinice područne odnosno regionalne samouprave odnosno kako mi to kažemo na području jedne županije. Smatramo da bi bilo dobro da se ta točka 4. u članku 9. preformulira i da se da određena sloboda svakoj kreditnoj da svojim statutom uredi da može djelovati da recimo na području jedne do dvije ili tri susjedne jedinice područne, odnosno regionalne samouprave. S obzirom da nemamo bitnijih primjedaba na sam tekst predloženih izmjena klub SDP-a će prihvatiti ovakav prijedlog zakona. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo zastupnici Zgrebec. Sljedeća je u ime Kluba zastupnika HDZ-a na redu zastupnica Nevenka Majdenić. Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. U raspravi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama treba poći od same definicije kreditne unije, a to je da su one financijske institucije u čijem poslovanju sudjeluju svi članovi kreditne unije prema načelu uzajamne uzajamne pomoći unapređujući i zaštićujući pritom svoj gospodarski i drugi profesionalni interes u skladu sa zakonom i statutom kreditne unije. Sigurno je da kreditne unije mobilizacijom domaće štednje članova, sredstava međunarodnih organizacija koje se bave mikro kreditiranjem i svih ostalih izvora sredstava, te njihovom alokacijom na regionalnom principu mogu značajno potaknuti razvoj mikro financiranja i regionalni razvoj Republike Hrvatske. Zato je potrebno stvoriti adekvatni okvir zakonodavni, unapređivati ga jer okvir unutar kojeg će biti, dakle zadovoljeni pojedinačni interesi članova kreditne unije ali i interesi Republike Hrvatske. Kreditne unije u Hrvatskoj zaista imaju jednu dugu tradiciju jer je prva štedno-kreditna zadruga kao pravni prednik kreditnih unija osnovana 1862. godine u Pitomači. Znamo da je preoblikovanje štedno-kreditnih zadruga u kreditne unije izvršeno temeljem Zakona o kreditnim unijama koji je stupio na snagu 1.1.2007. godine čime je istovremeno izvršen i proces usklađivanja poslovanja postojećih štedno-kreditnih zadruga sa stečevinama Navedenim zakonom i podzakonskom regulativom uređena su sva bitna područja poslovanja kreditnih unija i to dobivanje licence za rad od strane HNB-a, mjere i upravljanje svim vrstama rizika u kreditnim unijama, utvrđivanje stope solventnosti, jedinstveno iskazivanje efektivne kamatne stope. Propisano je obvezno izvještavanje HNB-a. Dakle, puno je toga riješeno. Danas na području Republike Hrvatske posluju dakle ukupno 23 kreditne unije. Činjenica je da su one vrlo regionalno nejednako raspoređene i da od ukupno 21 županije u 8 županija nema kreditnih unija, a broj stanovnika na jednu uniju kreće se od 59 213 213 stanovnika u Međimurskoj županiji do 309 696 stanovnika u Zagrebačkoj. I upravo zbog tog teritorijalnog načela koje je jedno od načela osnivanja kreditne unije uz načelo i zaposlenja i profesije činjenica je da bi možda to načelo trebalo na neki način promijeniti jer u svijetu postoji kreditna kreditna unija u više od 100 zemalja širom svijeta. Iako je to teritorijalno načelo različito su ipak utvrđeni neki uvjeti. Pa evo prijedlog je da se to malo ispita i da se vidi na koji način djeluju kreditne unije u drugim zemljama. Važno je također reći da danas ove 23 kreditne unije dakle raspolažu sa 600-njak milijuna kapitala i vjerujemo da bi se možda promjenom tog teritorijalnog načela, odnosno da bude ili kak je županija kao jedna teritorijalna jedinica da bi se dakle na taj način bila i puno veća sredstva, dakle više kapitala, koji bi se onda mogle usmjeriti i prema

Zaista mislimo da su osposobljeni kadrovski i da imaju osiguranu materijalno-tehničku podršku time bi se sigurno i proširila vrsta usluga kreditne unije i povećala kvaliteta. Sigurno je dobro istaći da se ovim zakonom omogućava kreditnim unijama primanje depozita od sindikata i obrtničkih komora kao i bespovratna sredstva od međunarodnih institucija i ovim se zaista dopušta kreditnim unijama da u interesu svojih članova mogu primati novčana sredstva i kroz mikrokreditiranje potaknuti razvitak djelatnosti svojih članova obrtnika, poljoprivrednika i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost i drugih koji po zakonu mogu biti članovi kreditne unije. Smatramo također da je dobro regulirana obveza revizije poslovanja kreditne unije i to i zbog interesa i članova kreditne unije i nadzornih tijela, a isto tako smatramo da je jako dobro da član uprave ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela. Na osnovu svega navedenog, a u interesu dakle i kvalitetnijeg poslovanja kreditnih unija Klub zastupnika HDZ-a podržat će donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prva je na redu zastupnica Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Reći ću da ovaj zakonski prijedlog o kojem danas raspravljamo predstavlja zapravo jedno ponovno osnaživanje kreditnih unija ili reći ću slikovito ovaj je zakon doslovno vjetar u leđa kreditnim unijama. Naime, financijsko tržište kojeg sada pokrivaju kreditne unije kao pravni sljednici štedno-kreditnih zadruga u posljednjih nekoliko godina proživljavalo je, možemo tako reći svojevrsnu katarzu, odnosno velike promjene. nereguliranog tržišta koje je gotovo graničilo s anarhijom do kontrakcije, odnosno čišćenja tog tržišta od velikog broja nepoćudnih subjekata koji su debelo koristili upravo tu zakonsku neuređenost ili bolje rečeno nedorečnost i poslovali doslovno u zoni kriminala. Podsjećam, 2006. donesen je Zakon o kreditnim unijama koji je tadašnjim štedno-kreditnim zadrugama nudio sljedeće mogućnosti: da se preoblikuju ili u štedne banke ili u eto upravo kreditne unije i u jednom od tih oblika nastave poslovati ili da se jednostavno donese odluka o likvidaciji i prestanku postojanja. Ono što je isto tako važno za reći, u trenutku donošenja tog Zakona o kreditnim unijama u Hrvatskoj je bio na snazi stari Zakon o platnom prometu koji nije dozvoljavao kreditnim unijama obavljanje platnog prometa kao jednog od za njih vrlo važnih poslova. Po tom zakonu platni promet u Hrvatskoj je mogla obavljati samo Hrvatska narodna banka, poslovne banke i Pošta. Danas nakon svojevrsnog čišćenja ovog sektora u Hrvatskoj djeluju 23 kreditne unije od njih preko 120 koliko ih je bilo 2005. godine. Dakle, praktički svaka 6 je nestala s tog financijskog tržišta, a i danas ovoga trenutka 10-ak ih je u likvidaciji, odnosno stečaju. Kao što sam već rekla ovaj zakon predstavlja liberalizaciju uvjeta poslovanja kreditnih unija, a iz obrazloženja koje smo čuli od predstavnika predlagača na sjednici Odbora za financije ovo je zapravo samo prvi korak, liberalizacija će ići i dalje. I to je dobro obzirom upravo na činjenicu da u 8 hrvatskih županija nema niti jedne kreditne a i obzirom na činjenicu kakav je značaj kreditnih unija vani u svijetu. Jedna od najvažnijih novina koju donosi ovaj zakon je vraćanje kreditnim unijama upravo te mogućnosti obavljanja platnog prometa. Naime, novi Zakon o platnom prometu koji je stupio na snagu upravo 1. siječnja ove godine, a koji je usklađen s europskom stečevinom dozvoljava i kreditnim unijama da dobiju licencu za obavljanje platnog prometa. Isto tako ovaj zakonski prijedlog otvara kreditnim unijama i niz drugih mogućnosti, omogućava im primanje novčanih depozita od sindikata i od obrtničkih komora, ali i primanje bespovratnih sredstava od međunarodnih institucija. Naravno da sve ovo bitno širi prostor poslovanja kreditnih unija i otvara niz mogućnosti pa naravno i mikrokreditiranje svojih članova, a znamo da su članovi kreditnih unija najčešće fizičke osobe s registriranom djelatnošću. Dakle, obrtnici i poljoprivrednici. Jednom riječju ovim zakonom udahnjuje se kreditnim unijama zrak u pluća, udahnjuje se eto možemo reći novi život. Istina, treba reći da ovaj zakon uz liberalizaciju donosi kreditnim unijama i odgovarajuće obaveze. Naime, poučeni upravo lošim iskustvom sa štedno-kreditnim zadrugama predlagač u ovom zakonu uvodi obvezu redovne godišnje revizije financijskih izvještaja i to je vrlo dobar potez. Doduše HNB i dosada, dakle i po postojećem zakonu obavljala nadzor nad kreditnim unijama i to na dvojak način dakle analizom financijskih izvještaja a onda i internim nadzorom ovlaštenih osoba od strane Hrvatske narodne banke ili ovlaštenih revizora ili drugih stručno osposobljenih osoba a temelju ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke neposredno u samim kreditnim unijama. razlika u odnosu na sada važeći Zakon je to što će se po ovom prijedlogu financijski izvještaji morati prethodno revidirati i to jest jedan dodatni trošak za kreditne kreditne unije ali je istovremeno i jedan dodatni osigurač protiv nezakonitosti po kojima smo eto zapamtili štedno-kreditne zadruge kao pravne prednike štedno-kreditnih unija. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći je na redu za raspravu zastupnik Dino Kozlevac. Na samom početku dozvolite mi da naglasim da je to jedan Zakon koji donosimo kojega valja podržati i odmah kažem da taj zakon je u cijeloj svojoj biti i onome čemu je namijenjen pozitivan zakon i taj zakon će dodatno urediti odnose na financijskom tržištu. Mislim da to treba istaknuti. Ono što želim reći a da ne ponovim a nekoliko stvari moram reći da se tim izmjenama i dopunama Zakona kreditnim unijama omogućava dodatni poslovi. Ono što je već do sada rečeno, da će moći koristiti i depozite od sindikata obrtničkih komora, da će moći primati bespovratna sredstva od međunarodnih institucija i ono što je jedna od najvećih novina je to da će moći obavljati platni promet. Kao što je rečeno kreditne unije su nastale donošenjem novog zakona kada su, odnosno data je mogućnost da se preoblikuju iz štedno-kreditnih zadruga, kao što smo čuli od 123 zadruga zadruga nastale su 23 kreditne unije i to je upravo jedan broj s kojima ne možemo biti zadovoljni. NO dobro, zakon je omogućio propis omogućava. A ja ću naglasiti da je to jedna od dobrih strana pristupa Europskoj uniji, da se na jednom tom segmentu tržišta, odnosno financijskog tržišta uvelo se red, na način kako to uređuju Europske države. Kamo sreće da jedan propis bio rigorozan, odnosno propis točno definiran pa sada štedno-kreditnim zadrugama sva iskustva koja su bila ne u tako daleko povijesti koje su imali ljudi i koje danas građani osjećaju vjerojatno bi bila izbjegnuta odnosno da je bilo većeg reda. što bi rekao što je bilo prošlo je, moramo urediti odnose za ubuduće i kreditna unija sada taj propis omogućava članovima odnosno članicama unije da mogu zadovoljavati svoje potrebe, zahtjeve, svi koji su udruženi u uniju na način da Unija služi onome čemu prvenstveno je ljudi koji se udružuju osnivaju, a to je da im omogući financiranje, prvenstveno malog odnosno obrtništva, poljoprivrednika, malog poduzetništva. I ono što moram reći u tom dijelu je da ne možemo biti zadovoljni brojem. 23 pokriveno je 13 županija, 8 županija još uvijek nema ni jednu kreditnu uniju, da li možemo razmišljati o tome da može omogućiti da može djelovati na području dvije, tri županije, znači da proširimo područje. U konačnici imamo jednu kreditnu uniju koja na temelju propisa djeluje na području cijele Republike, to je kreditna unija sindikata jer ovim brojem ne možemo biti zadovoljni. Odnosno, stari Zakon o platnom prometu je u momentu date mogućnosti preoblikovanja štedno-kreditnih zadruga znači da li u štedne banke, odnosno u kreditne unije onemogućavao platni promet. Platni promet je jedan od bitnih mehanizama gdje su ljudi ostvarivali u konačnici svoju potrebu, i na žalost u ovom periodu je došlo do toga da platni promet se nije obavljao, komitenti su odlazili u banke a jedan dio kadrova koji omogućava, koji je radio u unijama taj posao, danas ih nema, otišli su u druge financijske institucije. dobro, ovim se daje mogućnost trebalo bi značiti tu je uloga politike, da omogući kroz stimulativne mjere u konačnici su to propagiranja svega onoga što je potrebno učiniti sada da ljudima približi mogućnost korištenja jednog instituta kao što je kreditna unija u njihovom svakodnevnom obavljanju poslova. Prema tome, tu imamo poslova, vidjeli smo kako su Unije organizirane u zapadnoj Europi i taj dio "zadrugarstva" kako god ga zvali da li će biti unije, savez, zajednica što god rekli, ali upravo jesu članice koje su unutar svoje financijske institucije moramo propagirati, moramo omogućiti ljudima da mogu propagirati. Svatko će izabrati modalitet. Evo ga, tu bih završio, mislim da je sve do sada rečeno, za podržati je zakon koji će biti što je rekla kolegica novi vjetar u leđa upravo našim poduzetnicima, malim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Ovom raspravom iscrpljena je pojedinačna rasprava. Zahvaljujem se i državnom tajniku Mariću i ravnatelju Kaufmanu